Materijal ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Predsjednica vijeća Olgica Spevec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite predsjednice. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, pred vama se nalazi i Izvješće o državnim potporama za 2006. godinu koje je Agencija sačinila sukladno članku 20. Zakona o državnim potporama. To godišnje izvješće sadrži standardizirani prikaz državnih potpora u nominalnom i relativnim vrijednostima pa iz njega proizlazi da je prošle godine dodijeljeno državnih potpora u visini od 8 milijardi i 587 milijuna kuna što predstavlja rast od 63% u odnosu na prethodnu 2005. godinu. U relativnim vrijednostima, dakle u odnosu na bruto društveni proizvod državne potpore iznose u 2006. godini 3,43% što također predstavlja i to od 49% u odnosu na prethodnu godinu kad su iznosile 2,3% bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske. Kada se od ukupnog iznosa državnih potpora izuzmu potpore dodijeljene poljoprivredi, ribarstvu i prometu tada nominalni iznos državnih potpora iznosi oko 4 milijarde kuna što čini 1,7% bruto društvenog proizvoda. To statističko izdvajanje vršimo iz razloga što su poljoprivreda i promet dio posebnih politika a sličnom politikom odnosno metodologijom koristi se i Europska komisija u svojim izvješćima. Godišnje izvješće daje prikaz dodijeljenih državnih potpora i prema instrumentima državnih potpora kao i prema kategorijama korisnika potpora. Tako su u 2006. godini prevladavale subvencije i jamstva kao instrumenti dodjele državnih potpora dok su sektorske potpore najviše zastupljena kategorija državnih potpora. Naime, od ukupnog iznosa dodijeljenih potpora brodogradnji je dodijeljeno 2,6 milijardi kuna ili oko 30%, prometu 1,8 milijardi kuna ili oko 22% i poljoprivredi 2,5 milijarde kuna također negdje oko 30%. Dakle, iz ovih podataka je vidljivo da su državne potpore u nominalnom i relativnom iznosu u 2006. godini bitno više u odnosu na 2004. i 2005. godinu. To je djelom osobito kada se radi o brodogradnji i željeznici rezultat novog metodološkog pristupa jer su napokon sva financijska jamstva koja su dodijeljena brodogradnji odnosno subvencije i željeznici obuhvaćene ovim izvješćem. A kada se radi o poljoprivredi tu je došlo i do stvarnog rasta potpora za otprilike 27%. Ohrabruje postupan ali stvaran rast horizontalnih i regionalnih potpora a osobito niz zakonskih rješenja i programa koje je agencija ocijenila sukladnim Zakonu o državnim potporama a kojima se sve više sektorske potpore zamjenjuju onima namijenjenim poticanju novih ulaganja, istraživanju i razvoju ili poticanju regionalnog razvitka i slično. To ukazuje na postupno prihvaćanje pristupa koje vrijedi i u Europskoj uniji, manje ali bolje usmjerene državne potpore. Dakle, nužno je i dalje raditi i poticati politike na uvođenju što više horizontalnih potpora koje su dostupne većini ili svima koji udovoljavaju propisanim uvjetima ili kriterijima a namijenjene su ne poduzetnicima već njihovim aktivnostima koje su okrenute novim ili boljim poboljšanim proizvodima i uslugama, suvremenim tehnologijama, usavršavanju zaposlenika, zaštiti okoliša i slično a manje potpora dodijeljenih pojedinačnim korisnicima koji ih koriste za svoje tekuće poslovanje odnosno koji se zahvaljujući državnim potporama održavaju na tržištu. Hvala vam lijepo. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, predsjednik odbora poštovani zastupnik Drago Pukleš. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici agencije, poštovani zastupnici. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 66 sjednici održanoj 28. rujna 2007. razmotrio je godišnje Izvješće o državnim potporama za 2006. godinu koje je predstavniku Hrvatskoga sabora sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o državnim potporama dostavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja aktom od 10. kolovoza 2007. godine. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora navedenom godišnjem Izvješću raspravljalo u svojstvu matičnog radnog tijela. U raspravi Odbor je raspolagao mišljenju Vlade Republike Hrvatske, uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi je ukazano na to da su podaci o Izvješću još uvijek u cijelosti ne odražavaju stanje na području dodjele državnih potpora u Republici Hrvatskoj zato jer svi davatelji ne prijavljuju državne potpore agenciji. U 2006. godine državne potpore u Republici Hrvatskoj iznosile su 8 milijardi i 587 milijuna kuna, što je raslo 63% u odnosu na 2005. godinu. Udio ukupnih državnih potpora u bruto društvenom proizvodu 2005. iznosio je 2,3%, a u 2006. 3,4%. Rast potpora temeljem uključivanja potpora sadržanih u jamstvima za sanaciju brodogradnje jako je utjecao na ukupnu razinu potpora dodijeljenih u 2006. godini. potpora brodogradnji ukupan iznos potpora ne računajući u poljoprivredi, ribarstvo i promet iznosio bi 2 milijarde i 809 milijuna kuna što znači 1,12% bruto društvenog proizvoda. Ovo ukazuje na neodrživost daljnjeg poslovanja brodogradnje na ovakav način. Problematika potpore brodogradnje također i prepreka članstva Republike Hrvatske Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje zaključka da se prihvaća godišnje Izvješće o državnim potporama za 2006. godinu. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a. Poštovani zastupnik Tomislav Tomić. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospođo predsjednice sa suradnikom. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će Izvješće o državnim potporama za 2006. godinu. Izvješće je iz godine u godinu kompletnije i raduje činjenica da je registar državnih potpora u testiranju i da raste svijest svih davatelja potpore o prijavi potpora kako bi se zaista vidio stvarni udio potpora u bruto društvenom proizvodu a što je izuzetno bitno za ukupan i cjelovit razvoj Republike Hrvatske. Rast državnih potpora u 2006. godini uvjetovan je povećanjem državnih potpora u brodogradnji, sektoru prometa, željeznicama, poljoprivredi, ribarstvu i regionalnim potporama i ukupno iznosi 8 milijardi 587 milijuna što 63% više nego 2005. I gotovo 50% u postotnom iznosu, znači 3,43 bruto društvenog proizvoda, što je gotovo 50% više nego u 2005. godini. Međutim, kako je i spomenula predsjednica radi metodologije, taj iznos je takav a s obzirom da se Zakonom o državnim potporama ne odnosi na dodjelu potpora u poljoprivredi i ribarstvu u 2006. godini iznose 2,5 milijarde i veće su za cca. 38% u odnosu na 2004. 2004. godinu. I zaista potpore u poljoprivredi vidljivo rastu. A državne potpore dodijeljene u sektoru prometa odnose na kompenzaciju troškova prilikom obavljanja službe od općeg gospodarskog interesa a što se ne smatra državnom potrebom. Te kada bi se izuzele potpore brodogradnji, odobrena državna potpora za sanaciju, realizirano 1,4 milijarde jamstava, to je ta nova metodologija u 2006. godini udio potpora u bruto društvenom proizvodu iznosio bi 1,12 i ostalo bi negdje na razini 2005. kada je bio 1,11%. Izvješćem je vrlo dobro obrađeno trogodišnje razdoblje radi mogućnosti komparacije podataka koristeći metodologiju koju koristi Europska komisija u izradi svojih izvješća te usporedba sa potporama u zemljama Europske unije. Najznačajnije potpore u 2006. godini su državna jamstva 50,5%, i subvencije od 27,9% ali treba imati na umu radi usporedbe podataka za 2004./2005. državna jamstva se nisu u cijelosti prikazivali kao državna potpora. Promatrano po kategorijama, najveći dio potpora u razdoblju 2004./2006. godine odnosi se na sektorske potpore, osobito promet, poljoprivreda, ribarstvo i brodogradnja. Logično je da početak procesa restrukturiranja hrvatskog brodogradilišta i primjena propisa o državnim potporama rezultira porastom sektorskih potpora. Horizontalne državne potpore poticanja, istraživanja i razvoja, zaštita okoliša, ušteda energije, potpora malim i srednjim poduzetnicima, usavršavanje, zapošljavanje, kultura veća su za 16,6% u odnosu na 2005. godinu i to je podatak koji na neki način raduje jer zaista treba poticati horizontalne državne potpore. Najviše je izdvojeno u tim potporama za zapošljavanje a potom za razvoj malog i srednjeg gospodarstva. Dok su 200.4/2005. godine najčešći instrument dodjele potrebe malim i srednjim poduzetnicima bile subvencije u 2006. godini zamjetno je povećanje potpore u obliku povoljnih kredita što postavlja zaista kvalitetni pomak u politici dodjela potpora malom i srednjem poduzetništvu. Zamjetan je trend, stalan trend rasta regionalnih državnih potpora i za očekivati je intenzivniji rast tih potpora osobito nakon donošenja novog Zakona o poticanju ulaganjem. Potpore koje daju županije, gradove i općine ne odražavaju pravo stanje potpora na tom nivou. Međutim, za razliku od prijašnjih godina ipak je vidljiv pomak i za vjerovati je da će uskoro sve jedinice lokalne samouprave dostaviti podatke kako bi izvješća bila cjelovita i registar državnih potpora u potpunosti funkcionirao. Zaključno, podaci iz izvješća pokazuju rast potpora kako u apsolutnom iznosu tako i relativno mjereno udjelom potpore u bruto društvenom proizvodu. Potpore su značajno veće u sektoru poljoprivrede i ribarstva, prometa i brodogradnje. Pozitivan trend rasta horizontalnih potreba nastavljen je u 2006. i što je bitno za sve namjene očuvanje okoliša zapošljavanje, malo i srednje poduzetništvo. Izvješće ukazuje na činjenicu da se u 2006. godini najveći dio potpora dodjeljivao temeljem programa, znači davatelji državnih potpora prijavili su to agenciji i poštivali pravila pri dodjeli potpora sukladno spomenutim programom. Evo još jedanput Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće. Hvala lijepa.